(HDZ)** Prelazimo na točku 14. i time ćemo danas i završiti. To je - Konačni prijedlog Zakona o zaštiti zraka, drugo čitanje, P.Z.E. br. 852 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. O donošenju ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zaštitu okoliša. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Nikola Ružinski, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Zakon o zaštiti zraka u drugom čitanju. Dakle, ja bih rekao samo nekoliko najvažnijih isječaka iz ovog zakona koji su kao novost dani u ovom konačnom prijedlogu zakona. Dakle, razlika od onoga što je bilo u prvom čitanju. Posebno bih htio istaknuti da smo primjedbe i prijedloge iz javne rasprave uključili u ovaj zakon, posebice iz one koje je organizirana udruga za zaštitu zraka sa svim zainteresiranim stranama tako da ovaj zakon sadrži i odgovore, odnosno prihvaćanjem te primjedbe koje su se uklapale u zakon, isto tako i mišljenja iznesena u saborskoj raspravi i dobivena od strane Europske komisije koja je isto tako pogledala taj zakon. Dakle, jedna možda od najvažnijih dijelova je članak 28. gdje se daje da Državna mreža za praćenje kvalitete zraka na upravljanje Državnom hidrometeorološkom zavodu dok će poslove praćenja kvalitete zraka obavljati akreditirani referentni laboratoriji.

jedan prijedlog koji je vjerojatno pomirio sad sve one i ambicije i održava se kvaliteta, osigurava se kvaliteta mjerenja koja će se obavljati. U članku 42. gdje je bilo dosta rasprave i u ovom Saboru se određuje da se u području druge kategorije, dakle kategorije zraka koja nije prve zadovoljavajuće, je bilo prvim prijedlogom predviđeno da se ne može izdati ni lokacijska niti građevinska dozvola za nove objekte. Dakle, ovdje se daje mogućnost da se da dozvola za rekonstrukciju nekog od objekata ako se tom gradnjom osigurava zamjena postojeće nezadovoljavajuće sa nekim novim izvorom koji je smanjio onečišćenost zraka ili ako se u postupku procjene utjecaja na okoliš utvrdi da navedenim zakonom se neće narušiti kvaliteta zraka. Tijekom završenih pregovora o pristupu RH u EU određen je rok za punu uspostavu sustava trgovanja emisijskim jedinicama od 1. siječnja 2013. godine. Kao što znate ovaj zakon se sastoji od dva glavna dijela, jedan je dio koji pokriva zaštitu zraka, a drugi je onaj koji je vezan uz klimatske promjene jedan od važnih dijelova u okviru Europske unije ali i u svjetskim razmjerima u borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, ovim zakonom je sada u potpunosti sada riješen taj sustav tako da se i ovim jednom odredbom da počnemo biti dio sustava emisije trgovanja… u okviru Europske unije od 1. siječnja 2013. godine, dakle šest mjeseci prije nego što će Hrvatska postati član, je način da se postrojenjima koje su u našoj industriji omogući da se na njihove račune u registru Unije dodijeli razmjerni dio emisijskih jedinica kojem pripadaju za pojedinu kalendarsku godinu. u sustav počinje djelovati svake kalendarske godine iako ne bismo ušli u sustav trgovanje emisijama početkom 2013. godine naša industrija bi bila zakinuta za te besplatne emisije i bila bi u neravnopravnom položaju sa ostalima ali kako je dogovoreno sa europskom komisijom da ne uđemo šest mjeseci nakon ulaska nego šest mjeseci prije tako smo to riješili ovim Zakonom. Isto tako uz dodani članak 108. koji propisuje obveze praćenja emisija stakleničkih plinova za operatere zrakoplova. Dakle, zrakoplovni promet ulazi isto tako u sustav trgovanja emisijskim jedinicama, doduše godinu dana kasnije dakle ne od 2013. nego od početka, ne od 2012. nego od 1. srpnja 2013. dakle danom ulaska, ali na taj način se isto tako ovim zrakoplovnim kompanijama omogućava da ostvare svoja prava iz besplatnih emisija. Tako da ja mislim da je su to najvažnije stavke osim jedne stvari koju smo unijeli u ovaj Zakon a to je u članku 117. kojima se daje ovlast vladi da na prijedlog Ministarstva nadležnih za rudarstvo i zaštitu okoliša donosi odluku kojom se dopušta geološko skladištenje ugljikovog dioksida te se propisuje da se uredbom to dalje raspiše to je onaj CCS sustav dakle hvatanje stakleničkih plinova iz proizvodnje energije kada se radi o fosilnim gorivima i on se uskladištuje obično u napuštene bušotine nafte ili plina, danas su tu eksperimentalni pogoni širom Europe i širom svijeta se već rade, jedna od mogućih … smanjenja stakleničkih plinova uz mogućnost izgradnje termoelektrana na fosilno gorivo. Što je isto tako u samom energetskom sustavu isto tako važno. Dakle, ono što sam rekao, prihvaćeni su prijedlozi Odbora za zakonodavstvo, Odbora za zaštitu okoliša, iz rasprave isto tako Odbora za europske integracije, dakle, sve ono što je bilo u Saboru tu izneseno u principu je prihvaćeno usklađeno. MI smo za ovu raspravu dobili dva amandmana Odbora za zaštitu okoliša i ovim izjavljujem da prihvaćamo te amandmane. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, prvo su na redu klubovi. U ime Kluba HDZ-a uvažena zastupnica Marina Matulović Dropulić. Izvolite.

Temeljni pravni dokument koji definira politiku i mjere za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka klime i ozonskog sloja u Republici Hrvatskoj je Zakon o zaštiti zraka iz 2004. godine koji je donesen na temelju Zakona o zaštiti okoliša i svih do tada poznatih direktiva U cilju daljnjeg usklađivanja Hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, Hrvatski sabor je u svibnju 2008. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, koji je stupio na snagu 5. lipnja 2008. godine. Zakon o zaštiti zraka izmijenjen i dopunjen u onom dijelu koji se odnosi na usklađivanje odredbi sa zakonom o zaštiti okoliša koji je donesen u međuvremenu 2007. godine, ali se daje i pravni okvir za provedbu Kyotskog protokola uz okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Vlada Republike Hrvatske donijela je dokumente i provedbene propise o značaju za zaštitu zraka i zaštitu klime čime je u potpunosti završen prijenos pravne stečevine Europske unije koji je donesen do kraja 2007. godine u Hrvatsko zakonodavstvo. Onečišćenje zraka ozbiljan je problem, vremena u kojem živimo i značajno utječe na zdravlje ljudi, kakvoću življenja, te štetno utječe na sve sastavnice okoliša. Emisiju zrak sumpornih i dušikovih oksida, ugljičnog-monoksida, teških metala, lebdećih čestica benzena, sumporovog vodika, amonijaka i drugih tvari iz raznih izvora osnovni su izvor tih onečišćenja. Naime, poznato je da su glavni izvori onečišćenja zraka izgaranje fosilnih goriva u svrhu proizvodnje energije, industrijski procesi te promet koji sve više preuzima vodeću ulogu u onečišćenju zraka u gradovima. Poseban je problem mogućnost širenja i prijenosno onečišćenje na velike udaljenosti čime se posljedice dislociraju od uzroka, pa je često rezultat emisije industrijskih područja propadanje eko sustava, nekog udaljenog prirodnog habitata. Onečišćenje zraka ne poznaje državne granice, te je to područje jedno od onih koje zahtjeva najveću razinu međunarodne suradnje. Hrvatska je u procesu pristupnih pregovora do zatvaranja poglavlja 27. Okoliš u prosincu 2010. godine uskladila svoje zakonodavstvo iz područja zaštite okoliša pa time i zaštite zraka sa pravnom stečevinom Europske unije koja je bila usvojena do 2008. godine. Kao što vidite puno toga se svake godine u direktivama Danas u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o zaštiti zraka te pravilnika o praćenju kakvoće zraka, mjerenje kvalitete zraka obavlja se putem državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka te putem lokalnih mreža koje provode županije, gradovi i općine. Ujedno u okolini izvora onečišćenja, onečišćivači moraju obavljati praćenje kvalitete zraka putem postaja posebne namjene. Danas je u Republici Hrvatskoj ukupno 146 mjernih postaja na kojima se obavlja mjerenje kvalitete zraka, od toga je 35 automatskih postaja, 42 klasične postaje te 69 postaja koje mjere samo ukupno taloženje. Državna mreža se i dalje razvija te je u 2010. godini pušteno u rad novih 12 mjernih postaja koje prate kvalitetu zraka u zaštićenim područjima i područjima na koje ima utjecaj prekogranično onečišćenje zraka. tijekom tri godine od stupanja na snagu dopuna Zakona o zaštiti zraka u Europskoj uniji doneseni su značajni pravni dokumenti iz područja zaštite zraka zaštite klime, zaštite ozonskog sloja i postupanja sa fluoritnim stakleničkim plinovima pa tako i 28 uredbi i odluka europske unije i niz međunarodnih ugovora koji zahtijevaju značajne izmjene postojećih zakona. Republika Hrvatska je 27. travnja 2007. ratificirala Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime koji u odnosu na republiku Hrvatsku stupio na snagu 28. kolovoza 2007. godine. Zbog toga se ovim nacrtom prijedloga zakona prenose elementi direktive EU doneseni nakon 5. lipnja 2008., a postupno usklađenje dovršit će se donošenjem provedbenih propisa. Uključeno je i sve ono o čemu sam do sada govorila. Ovim se zakonom određuje nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka i ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, donošenje planskih dokumenata, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjena podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, praćenje emisija stakleničkih plinova i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. Zatim informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, upravni i inspekcijski nadzor te propisivanje novčanih kazni za nepridržavanje odredbi zakona. Značajan dio predloženog zakona odnosi se na smanjivanje emisija stakleničkih plinova na teritoriju RH, a što je i obveza RH kao stranke Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime i Kyotskog protokola. Zakonom se propisuju osnovni elementi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u RH koji obuhvaća postrojenja iz industrijskog i energetskog sektora, rafinerije, koksalnu, metalnu, cementnu, papirnu, keramičarsku, staklarsku industriju ukupno 72 postrojenja. Od 2014. godine u sustav trgovanja uvode se i zrakoplovne djelatnosti. Kako se radi o velikom trošku za razdoblje 2013. do 2020. određenim industrijskim postrojenjima kvote će se dodjeljivati besplatno. Postrojenja koja ostvare smanjenje emisija ispod razine dodijeljenih kvota mogu ostvareni višak prodavati postrojenjima čije emisije prekoračuju dozvoljene kvote. S obzirom na velike napore koji su potrebni za suzbijanje klimatskih promjena i prilagođavanje njihovim neizbježnim učincima, zakonom se propisuju uplaćivanje 95% financijskih sredstava ostvarenih prodajom kvota na dražbi na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prikupljenim sredstvima, a predviđa se da će biti blizu 80 milijuna eura godišnje, financirat će se projekti u području istraživanja i razvoja u svrhu smanjivanja emisija i prilagodbe, razvoja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, čistih tehnologija, smanjenje emisija iz prometa, unapređenje šumskih resursa i dr. Smanjenje emisija se treba provoditi u svim sektorima te se uvodi ograničenje emisija za sektore poljoprivrede, gospodarenje otpadom kućanstva, prometa i dr. Za Hrvatsku je u pregovaračkim stajalištima utvrđen postotak rasta emisije iz ovih sektora do 11% u 2020. godinu u odnosu na razinu iz 2005. Obzirom Obzirom na ubrzani rast emisija stakleničkih plinova i sektora prometa propisuje se obveza distributeru goriva za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva, te postupno smanjivanje emisija za 6% do 2020. Godine u odnosu na 2010. godinu. Područje klimatskih promjena uključuje sve gospodarske i druge segmente države stoga je međuresorska suradnja bitan preduvjet za efikasnu provedbu mjera smanjenja emisija i prilagodbu klimatskim promjenama propisanih predloženim zakonom. Donošenjem novog zakona čekaju nas zahtjevne sustavne institucionalne i organizacijske promjene te investicijska ulaganja u najbolje raspoložive tehnike kako bi se udovoljilo postavljenim ciljevima u pogledu smanjivanja i sprečavanja štetnih utjecaja na sve sastavnice okoliša pa tako i na kvalitetu zraka. Ovaj prijedlog zakona o zaštiti zraka posebno obrađuje sustav kvalitete zraka i sustav zaštite od klimatskih promjena i zaštite ozonskog omotača što je posebno važno za svakog građanina i za očuvanje okoliša u cjelini. Kako je predlagač rekao prihvatili su sve primjedbe i prijedloge iz prvog čitanja, klub HDZ-a prihvatit će ovaj prijedlog zakona kao jedan od stvarno vrijednih zakona. Hvala lijepa.

kolegica Dropulić, a i državni tajnik uglavnom su rekli sve. Ja bih se htjela evo na neki način znam da smo mi toga svi svjesni što je zrak i što on znači nama, ali na neki način se podsjetiti svega toga i zašto je važno imati ovakav zakon i zašto je važno za budućnost i očuvanje. Pa kaže se da bez hrane možemo živjeti tjednima, bez vode danima, no život bez kisika mjeri se u sekundama. O kisiku i disanju ovisi naš život, pa evo i početak našeg života rađanje počinje sa udisajem odnosno sa tim kisikom i prvim disanjem. Što je to zrak? Zrakom zovemo plinski omotač zemlje, tj. Atmosferu i najzastupljeniji plinovi u u zemljinoj atmosferi su dušik i kisik u manjoj mjeri prisutni su i plemeniti plinovi, ali nešto i od para u velikim gradovima i razna industrijska onečišćenja. Iako se atmosfera pruža do 500 km visine u odnosu na zemljin polumjer ona predstavlja vrlo tanak sloj, stiješnjen uz površinu. Još nekakav zgodan podatak je taj da 20 tisuća puta udahnemo svakog dana i pri tome unesemo 12 tisuća litara zraka u naša pluća da bismo pribavili kisik neophodan za život. Važnost je znati da ovih 20 tisuća udisaja i kvalitetan pribavljanje kisika, nije jednako da li se mi nalazimo u zatvorenom prostoru ili se nalazimo negdje u okruženju, to su šume ili nekakav morski zrak tada je kvaliteta veća. Znanstvenici i medicinski stručnjaci sve su više svjesni presudne povezanosti između vremena, klime i sastava zraka, te zdravlja i života. Ljudi se stoljećima uspijevali dovoljno dobro postaviti prema učincima vremena i klime prilagođavajući svoje zaklone, proizvodnju hrane, osiguranje energije i životni stil u skladu sa uvjetima vremena, klime i okoliša. u posljednjih nekoliko desetljeća porast broja stanovnika, povećana potrošnja energije i industrijski razvoj te zagađenje koje je s tim došlo rezultirali su negativnim posljedicama po zdravlje ljudi. Tako su astma, srčane bolesti, rak pluća i druga medicinska stanja u ljudi pogoršana ili čak uzrokovana smanjenjem kvalitete zraka. Uz to, zagađenje zraka negativno je utjecalo na globalnu ekonomiju, sigurnost vode i hrane te održivi razvoj šteteći biljkama, usjevima i ekosustavima. Zanimljivo je prisjetiti se da je Hipokrat još negdje 377. godine prije naše ere, koga mnogi smatraju ocem medicine, odbacio predrasude i započeo znanstvena motrenja i klasifikaciju bolesti te uspostavio niz moralnih i profesionalnih standarda koji vrijede i danas. Njegov rad iz 5. stoljeća prije Krista o zraku, vodu i mjestima razmatra učinke klime, opskrbe vode i okoliša na ljudsko zdravlje te uspoređuje geofizičke uvjete života u Europi i Aziji. U vrijeme Hipokrata općenito se smatralo da postoje samo četiri elementa: zemlja, zrak, vatra i voda, s njihovim svojstvima hladnoće, suhoće, topline i vlage. Ako oni postoje u ljudskom tijelu u dobrim iznosima i na pravim mjestima rezultat je dobro zdravlje, ali ako se ravnoteža poremeti tada se poremeti i zdravlje. Danas znamo da i plinovi u tragovima, kao i čestice u zraku imaju značajan utjecaj na klimu, vrijeme i kvalitetu zraka. Meteorolozi, klimatolozi i kemičari koji se bave atmosferom kontinuirano pridonose razumijevanju i ublažavanju negativnih posljedica na vrijeme, klimu i zrak opskrbljujući ekologe, medicinske i druge relevantne stručnjake s prognozama i analizama o rasprostranjenosti, koncentraciji i kretanju plinova i čestica u atmosferi. Evo ovo sam htjela samo malo kao nadopunu i evo već je kraj rasprave, reći vezano uz raspravu i vezano uz ovaj zakon. I sad ne bih htjela dalje dužiti i govoriti o svemu onom što je govorila i kolegica Dropulić, što smo govorili na odboru i državni tajnik nego jedino to da doista podržat ćemo ovaj zakon. I ono što je evo još važno, a to je da smo i prošli petak donesli novi zakon, Kazneni zakon. Evo i unutar tog Kaznenog zakona isto nalaze se odredbe koje se odnose na zaštitu i atmosfere i zraka. Možemo vidjeti kako je u stvarnosti svijest danas već nadrasla one osnove da je normalno i pod normalno zrak čist, moramo ga čuvati. čuvati.

P.Z. br. 898. Hvala lijepa i laku noć.